Prijavljen je sicer samo eden, in to je poslanec Žan Mahnič. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Kolega Süč je prej dal eno dobro izjavo: koalicija se odzove na potrebe lokalnega prebivalstva in ne gleda, kdo prihaja iz kakšne stranke. Me veseli, da bo lahko kolega dokazal, da to niso samo besede, ampak ste tudi na teh dejanjih. In to bomo videli danes pri glasovanju pri mojem amandmaju, kjer za leto 2024 predlagam 100 tisoč evrov prerazporeditve z ene ceste v moji občini na drugo cesto v moji občini. Prva se bo lahko kljub temu naredila, druga se bo pa zaradi tega sploh lahko začela delati. In če res koalicija vidi potrebe lokalnega prebivalstva tudi v Poljanski dolini, kjer je poslanec SDS in ne koalicijski, potem boste to podprli. Če ne, je pač kolega Süč tipičen predstavnik tistih, ki nekaj govorijo, drugo pa delajo. Gospa državna sekretarka, še nekaj bi vas vprašal. Na moje ustno poslansko vprašanje pretekli mesec, kdaj lahko pod to vlado pričakujemo investicije v šolstvo, se pravi osnovne, srednje šole, vrtci, telovadnice, je minister dejal, da se je sedaj vse to za eno leto zamaknilo in da planira v letu 2025 en ogromen razpis med 110 in 150 milijoni evrov za telovadnice, vrtce in osnovne šole. Gospa državna sekretarka, moje vprašanje je, zakaj te številke jaz ne vidim v proračunu. Ali to pomeni, da pod to vlado ne bo niti enega razpisa za javno šolstvo, ne za privatno, za javno šolstvo, ki ga tako opevate? Čas je, da bi ga začeli tudi podpirati. Ker mi smo s 110 milijoni evrov ga. Torej, kje je ta denar?

če sem prav razumela, zanimalo ga je, za katere namene smo se odločili, da bomo zaprosili za dodatna posojila, in da bi, ne vem, še nek dodaten rok bil. bil. Nisem čisto dobro razumela vprašanja, ampak ko smo zaprosili, saj je bil samo en rok, do kdaj smo lahko zaprosili za posojila, ker smo pripravili samo eno spremembo Načrta za okrevanje in odpornost in smo tam notri jasno komunicirali, da za dodatna posojila iz tega načrta zaprošamo za tri namene, eden je za protipoplavno varnost, drugi je za povečanje zmogljivosti za železniško infrastrukturo in tretji je za trajnostno prenovo stavb. Tako da tukaj nekih večjih dilem ni bilo, bo pa prišlo dejansko zdaj v zelo kratkem tudi do podpisa te posojilne pogodbe za ta dodatna posojila, ker prejšnji minister je že podpisal pač za tistih 700 milijonov posojil, za kar se je odločila prejšnja vlada, tako da zdaj je treba stvari spraviti v pravno obliko tudi za ta novi znesek. Gospod Cigler Kralj me je spraševal, kako smo lahko pustili tak NRP, pa bi vseeno zdaj rada pojasnila, ker se tukaj pogovarjate tudi o kraticah, ki jih mogoče ljudje ne razumejo.

V Vladi imamo večje število ministrstev, ne samo Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance pripravi predlog proračuna, ki ga potem Vlada sprejme v taki ali pa v modificirani obliki, kjer je posameznim proračunskim uporabnikom namenjena ena količina, ena malha, če želite, potem pa sami to prerazporejajo. In zato Ministrstvo za finance seveda ne pregleda vseh 4 tisoč ali pa še več projektov, ki jih posamezni resorji uvrščajo v ta NRP, torej v tretji del proračuna. To je odgovornost posameznega ministra. V skladu s 65. členom Zakona o javnih financah predstojnik organa, torej minister, odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost proračunske porabe in za pač vse projekte, ki jih uvrsti v državni proračun. Zato so v bistvu ta vprašanja za konkretne ministre, jaz mislim, da so temu namenjeni predvsem odbori, posamezni odbori, kjer pač posamezni ministri zelo natančno

o investicijah v Slovensko vojsko, ali so v proračunih 2024, 2025 zagotovljene dovoljšnje pravice porabe glede na zakon o investicijah v Slovenski vojski. Kot sem vam v bistvu že včeraj delno odgovorila, ker te investicije ne bodo izvedene do leta 2026, v osnutku zakona o razvoju in financiranju člen, ki podaljšuje za dve leti. Se pravi, ta zakon, za teh 780 milijonov za Slovensko vojsko, ki naj bi bili porabljeni od 2021 do 2026, je bila sprejeta odločitev, da bo ta denar bolj racionalno porabljen, če se bo za dve leti podaljšala ta obveznost, se pravi, da bo teh 780 milijonov realiziranih do leta 2028. Zdaj ste me presenetili še s tem zadnjim vprašanjem. Zelo težko vam tolmačim, kaj vam je odgovoril minister, en drug minister, to bi pač res morali vprašati njega. Načelno, kot rečeno, za tiste projekte, kjer je zaprta finančna konstrukcija, kjer so pripravljeni dokumenti, kjer so ministri presodili, da jih lahko uvrstijo v proračun, so jih umestili in jih lahko vidite v načrtu razvojnih programov, kjer niso, se pa na kakšnem evidenčnem projektu mogoče še ne vidijo,

iz proračuna. Vse se pač financira prek nosilca projekta, tako da verjetno zato zaman iščete te postavke v državnem proračunu. Tudi analize in tako naprej in to bo pokrito s strani privatnega investitorja. In še na koncu, gospod Tanko me je spraševal, kaj verjamem, česa ne verjamem glede tega, kar sem prebrala. Jaz mislim, da moja osebna stališča glede kakšnih vprašanj za proračunsko razpravo niso relevantna. Hvala lepa. Hvala, podpredsednica. Za to točko, ki verjamem, da bo kmalu končana, sledi ena kratka točka, 35-minutna, potem pa imamo za tudi zelo pomemben dokument, Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. In tole je bilo zdajle zelo pomembno, kar je povedala državna sekretarka, in sicer da sem jo presenetil z vprašanjem in da ona –

tukaj zagotoviti, ko je več kot pet ur razprave, ko bodo tudi takšna in podobna vprašanja, da pride vlada, da pride vsaj državni sekretar. Ker bodo zopet vprašanja in jaz sem že prej rekel, Saša Jazbec ne more vsega vedeti in tudi ne ve, ker je nemogoče vse številke poznati. In tudi že stalno opozarja naša poslanska skupina, da enostavno predstavnikov ostalih resorjev tukaj ni. So s solidarne prihodnosti praktično stalno prisotni, z infrastrukture in pa za finance, ostalih pa, kot da jih ni. In če če meni minister Felda na poslansko vprašanje reče, da je imel že v 2024 tak načrt, ampak ker teče še aktualni razpis iz prejšnje vlade, ki bo potem zaključen in bi lahko v 2025 naredil ta razpis za investicije v javno šolstvo, bi pričakoval, da mi potem nekdo pove, kaj s tem proračunom je, ali je ta proračun podlaga, da se izvede tisto, kar je tudi tukaj odgovarjal na moje poslansko vprašanje. Kolegica Sukič, podpredsednica, prosil bi vas, da dajte nekaj narediti, da bo vsaj potem pri drugi, naslednji točki prisotna vlada, da nam bodo tudi s področja tistih resorjev, kjer smo imeli vprašanja in kjer ni bilo vse odgovorjeno, lahko odgovorili na aktualno točko, ki bo potem na dnevnem redu. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Spoštovani kolega, jaz sicer verjamem in tudi upam, itak nameravajo priti pri tako pomembni razpravi. Če ne, bomo pa vsekakor poskrbeli, da bomo komunicirali in jih pozvali, da pridejo. Sedaj pa prosim državnega sekretarja mag. Andreja Rajha. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Lep pozdrav, ponovno! Hvala lepa za vprašanja in teme, ki so bile izpostavljene. Pa bi šel kar po vrsti. Mislim, da sem dolžan, del odgovora je že povedala kolegica Saša Jazbec, del odgovora, ki se nanaša na Jedrsko elektrarno Krško. Jaz sem član medresorske delovne skupine, ki se s tem ukvarja. Določeni podatki in delo, s tem povezano, so sicer zaupne narave, zato vam lahko v bistvu povem samo določene, omejene stvari, ki se na to temo

in imenovala tudi posebnega državnega sekretarja v Vladi, ki se s tem ukvarja. Tu zadeve potekajo. V to skupino so vključeni relevantni deležniki in vsak od teh v bistvu opravlja zadeve, ki so v njegovi pristojnosti. Spoštovani poslanec Cigler Kralj se je obregnil ob številke, povezane s popoplavno obnovo oziroma odpravo škode. Večkrat sem že pojasnil, da se operira z dvema številkama. Eno je škoda, ki je nastala in je ocenjena na podlagi amortizirane vrednosti objektov, ta številka je seveda manjša, druga ocena pa je škoda, ocenjena tudi po mednarodni metodologiji, torej obe sta po veljavni metodologiji ocenjeni, ki predstavlja nadomestitveno vrednost podnebno odpornega objekta, torej gre za novogradnjo. Torej, prvič, gre za novogradnjo, ki ne predstavlja zamortizirane vrednosti, drugič, gre za objekt, ki je okoljsko in podnebno odporen, to pomeni, da je višji, da ima večje razpone, da je potrebno za dostop do takega objekta na primer narediti nove ceste, in seveda, ta ocena stroškov je višja. Dejstvo je, da se bo ta obnova izvajala več let, en del bo plačan s strani občin, eden s strani gospodarstva, en del bo poravnala tudi zavarovalnica, v kolikor je imel investitor te zadeve zavarovane. Seveda, stroški bodo ocenjeni in plačani na podlagi računov, ne na podlagi ocen. Za te stroške, ki so v breme države, bo v skladu z zakonom pridobljene najmanj tri ponudbe. To je zdaj ena zadeva. Druga zadeva so tudi investicije, ki se izvajajo. Enkrat sem vse te investicije naštel, bi se pa tu samo še odzval na zadevo, povezano z vlaganji v železnice. Dokaz, da se na slovenski železniški infrastrukturi izvajajo velika in obsežna investicijska in obnovitvena dela, so seveda tudi zamude v železniškem prometu. Jaz bi ob tej priložnosti prosil za nekaj razumevanja zaradi teh zamud, ki nastajajo. Te nevšečnosti se bodo nadaljevale tudi v naslednjem letu. Ampak vse te investicije, velike investicije izvajamo zato, da bomo jutri živeli še boljše in da bomo utrdili geostrateške prednosti svojega gospodarstva. Kar se tiče predloga spoštovanega poslanca Mahniča, mu jaz dajem na tem mestu obljubo, da bomo mi preučili te navedbe, in če bodo izpolnjeni pogoji, bomo tudi z veseljem šli naproti. Toliko za zdaj, če bodo pa še kakšna vprašanja, bom odgovoril. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker gre pri proračunih za temeljne akte te države, sprašujem, ali želi še kdo razpravljati, preden zaprem to razpravo. Ja, vidim, da je še interes. Pričenjam prijavo.

razpravlja enkrat, ko ga izčrpamo, gremo dalje. Dva dni že razpravljamo o enih in istih vprašanjih. Za to nismo plačani. Za to nas ljudje ne plačujejo. Kolikokrat smo o infekcijski, kolikokrat smo o poplavah, kolikokrat? To ni normalno, kar se tu dogaja. In to je res reality show, tako kot so kolegi desnice govorili. Ne bom na vsa ta ponovna natolcevanja odgovarjala, samo glede negovalne bolnišnice, ker se je kolega Černač obrnil na gospo državno sekretarko. Zakaj se tako razpisi delajo? Saj pri nas so izbrani najcenejši ponudniki, a vemo, po navadi trije isti konkurirajo, potem pa eno gradi enkrat en izvajalec, infekcijsko v Ljubljani bo gradil ta, potem bo pa drugi ono v Mariboru, tretji bo to, pa spet damo, isti se prijavijo na razpise in tako naprej. Nato pa sledijo aneksi, kajne? Zbran je potem najcenejši ponudnik, potem pa se začne, aneks na aneks na aneks na aneks. To gledamo 30 let in na koncu je seveda ta najcenejši ponudnik daleč najdražji ponudnik. Tako ste delali pri Teš 6, s 600 milijonov na milijardo 400, tukaj so se še dajala jamstva Državnega zbora in tako naprej. Tako se delajo rabote v tej državi. Samo toliko. Hvala. Spoštovana poslanka, sicer hvala za sugestije, ampak treba je vedeti, da ko govorimo o proračunu, govorimo o vsem. In tukaj ne moremo zamejevati debate na tak način, kot si vi to predstavljate. Tudi sicer ne moremo zamejevati debat, čeprav vem, da se pri kakih partikularnih zakonih pogosto zlorablja diskusija poslancev za vse drugo, samo za tisto ne, o čemer teče beseda. Ampak ko govorimo o proračunu, teče beseda čisto o vseh področjih. In zato pa tukaj res ne moremo na tak način postopati, restriktivno in tako naprej. Poslanci smo tukaj, zato da svobodno razpravljamo pač tisto, kar mislimo. Žal mi je, ne gre tako, sicer pa obstaja Komisija za poslovnik pa lahko tja naslovite svoje pobude. Tukaj danes pa za to mesta ni. Če kaj danes ne sodi v proračunsko debato, so to tovrstni predlogi. Postopkovno, poslanec Žan Mahnič. Najprej hvala, podpredsednica, za to, kar ste povedali. Mislim, da ste prvi od vseh, ki tam gori sedijo, da ste poslanki in vsem, ki si drznejo omejevati razprave in diktirati, kaj bomo mi tukaj govorili, povedali, kar jim gre.

In tudi Svoboda prijavlja praktično povsod maksimalen čas, je pa res, da govori samo Lena Grgurevič! Drugi praktično ne govorijo.

kdo govori o tem, kaj se govori v tem parlamentu in da je potrebno začeti omejevati razprave, in da to govorijo poslanci, ki jih naslednji mandat tukaj ne bo več, da intervenirate in da tega ne dovolite, že takrat, ko to govorijo.

Dobro veste, da poskušam biti nepristranska, me ne zanima, ali so poslanci z leve, z desne iz sredine, od koderkoli, in nikoli ne pristajam na nobeno omejevanje debat. To vsi vemo in to je to.

ob tej debati pri ZIPRS. To je to, kar sem uspela med tem izvedeti. Izvolite. Pa prosim, da je res postopkovno, no. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Bo. Prosil bi vas, gospa podpredsednica, glede na to, da sem tudi sam prisostvoval sejam Vlade in da jaz nikoli tam nisem videl ministra in obeh državnih sekretarjev. Moj postopkovni predlog je, da jim na ta dopis oziroma ta odgovor, ki vam ga je poslala Vlada, da ministrov tukaj ni, ker poteka seja Vlade, odgovorite, da njihovi državni sekretarji pa niso na seji Vlade in da so lahko tukaj prisotni, in da če tisti predstavnik, bodisi minister bodisi državni sekretar, ki je na seji Vlade, ne more priti sem, naj pride nekdo drug. Hvala za postopkovni predlog. Bomo še dodatno komunicirali in pozvali, naj pridejo državni sekretarji. Ja, pač naj pridejo, zato da bo debata čim bolj vsebinska in podkrepljena z nekimi dejstvi. Ponovno sprašujem, ali želi še kdo razpravljati, glede na to, da res govorimo o najpomembnejših stvareh, pravzaprav,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 Prehajamo na obravnavo posebnega dela Dopolnjenega predloga proračuna za leto 2025. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati. Je kdo? Ne. Vidim, da ne želi nihče razpravljati, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Obveščevalno varnostna dejavnost ter amandma Poslanske skupine NSi in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Regionalni razvoj ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast ter amandma Poslanske skupine SDS.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 2337 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali ter amandma Poslanske skupine NSi in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest devet amandmajev Poslanske skupine SDS in štiri amandmaje Poslanske skupine NSi in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 Direkcija Republike Slovenije za vode ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Upravljanje z vodami ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 V razpravo dajem podprogram Ravnanje z odpadki ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Izenačevanje možnosti za invalide ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni ter amandma Poslanske skupine SDS. Sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Stanovanjska dejavnost ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Promocija in razvoj slovenskega jezika ter amandma Poslanske skupine SDS in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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 ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov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 Glasovanje o amandmajih in o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo načrta razvojnih programov in sprašujem, ali želi kdo razpravljati.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

predlaga, da Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade

Spoštovani! Vlada v luči spremenjenih okoliščin in sanacije po naravnih nesrečah ter ob upoštevanju predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024 predlaga tudi spremembo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 v delu, ki se nanaša na leto 2024. Po domače povedano, predlagamo spremembo fiskalnega okvira za prihodnje leto. Za leto 2025 spremembe niso predlagane, saj je predlog proračuna za 2025 skladen z omejitvami iz tega veljavnega odloka oziroma fiskalnega okvira. Poleg tega so trenutno fiskalna pravila na ravni EU v fazi prenove, zato podrobne usmeritve za fiskalno politiko v srednjeročnem obdobju še niso dokončno znane. Srednjeročni fiskalni cilji bodo prilagojeni, ko bo več jasnosti glede prihodnjih fiskalnih pravil. Takrat bo pripravljena tudi srednjeročna fiskalna strategija. V letu 2024 se bo po skoraj štirih letih na ravni EU prenehala uporabljati splošna odstopna klavzula, hkrati pa se predvideva, da ne bodo več izpolnjeni pogoji, ki so omogočali uveljavljanje izjemnih okoliščin. V predlogu sprememb odloka torej za leto 2024 Vlada predlaga povečanje najvišjega obsega izdatkov državnega proračuna, lokalnih enot sektorja država in zdravstvene blagajne. Posledično se povečuje tudi najvišji obseg izdatkov sektorja država. Za leto 2024 Vlada predlaga, da se zgornja meja izdatkov sektorja država poveča na 32 milijard 160 milijonov evrov. Ciljni primanjkljaj se dviguje z 2,8 na 3,8 % BDP. Po denarnem toku se bo za leto 2024 dovoljena zgornja meja izdatkov povečala na 16 milijard 230 milijonov za državni proračun, na 3 milijarde 200 za občine in na 5 milijard 350 milijonov za zdravstveno blagajno. Pri tem se bo ciljni primanjkljaj državnega proračuna povišal na 3,3 % BDP, medtem ko bodo imele ostale blagajne saldo uravnotežen. Vse te spremembe so predlagane na podlagi preračunov, ki smo jih opravili glede na sprejeto novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in avgustovskega interventnega zakona. Ob tem naj omenim, da se ne dviguje le zgornje meje odhodkov, ampak se delno zvišujejo tudi prihodki in s tem ciljni saldo teh enot. S spremembami se bo torej omogočil ustrezen obseg izdatkov za vse javne blagajne in za sektor država ob spremenjenih okoliščinah, vključno s sanacijo posledic naravnih nesreč, ki se odražajo v tem predlogu. Zato vam predlagam, da odlok sprejmete. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. hvala za besedo. Pozdravljeni, državna sekretarja, poslanke in poslanci! Odbor za finance je na 13. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Amandmaji k predlogu odloka niso bili vloženi. Na seji so sodelovali predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe, Državnega sveta, Fiskalnega sveta in Urada za makroekonomske analize in razvoj. Uvodno dopolnilno obrazložitev je podal minister za finance, ki je predstavil predlog odloka s priloženimi dokumenti. Pojasnil je, da se spremembe nanašajo na leto 2024, za leto 2025 pa niso predlagane, ker je predlog proračuna v tem delu skladen z omejitvami iz veljavnega odloka. Pri tem je poudaril, da je v teku prenova fiskalnih pravil na ravni Evropske unije, ki bo podlaga pri pripravi srednjeročne fiskalne strategije za doseganje uravnoteženosti javnih financ. predlogu odloka se za leto 2024 predlaga dvig meje izdatkov sektorja država na 32 milijard 230 milijonov evrov ter dvig ciljnega primanjkljaja z 2,8 na 3,8 BDP. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da na predlagano besedilo sprememb odloka služba ni imela pripomb, ima pa opozorila glede pomanjkljivih in preveč splošnih obrazložitev v besedilu. Glede obrazložitve je opozorila na obstoj nespremenjenih fiskalnih ciljev za leto 2025 ob pripravi proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Pri tem je izpostavila, da izvajanje ustavnega fiskalnega pravila ureja Zakon o fiskalnem pravilu in ne le pravo Evropske unije. Ob obsežnih ukrepih za sanacijo posledic poplav, načrtovanih v prihodnjih letih, je izrazila pomislek službe glede stališča proračunskih dokumentov o spremenjenem okviru zgolj za leto 2024. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je povedal, da komisija predlog odloka podpira. Predsednik Fiskalnega sveta je podal oceno za oba obravnavana proračunska dokumenta skupaj. Najprej je izpostavil necelovitost predloženih proračunskih dokumentov, kot drugo pomanjkljivost navedel pomanjkanje verodostojnosti. Prav zaradi negotovih razmer bi po njegovih besedah morala Vlada pri proračunskem načrtovanju kot izhodišče imeti scenarij nespremenjenih politik, ki izključuje neposreden učinek interventnih ukrepov ter dopušča identifikacijo manevrskega prostora za ukrepanje. Kot podcenjene je v predlogu proračuna za 2025 izpostavil projekcije transferjev posameznikom, gospodinjstvom, transferje v skladu socialnega zavarovanja, za precenjeno je označil projekcijo rasti prihodkov od dohodnine ter izpostavil potrebo po visoki ravni transparentnosti pri stroških obnove po poplavah. Ob tem je bil kritičen tudi do sprejemanja diskrecijskih ukrepov pri preteklih krizah, ki pogosto niso bili ustrezno usmerjeni, hkrati pa so ustvarili pričakovanja po trajnejšem ukrepanju države v tovrstnih primerih, kar seveda povečuje tveganje za nevzdržnost javnega dolga. Direktorica Urada RS za makroekonomske analize in razvoj je podala nekatera pojasnila glede jesenske napovedi gospodarskih gibanj. Na umirjanje gospodarske rasti, ki naj bi letos bila 1,6-odstotna, vpliva zlasti gospodarsko ohlajanje v najpomembnejših trgovinskih partnericah. Predvsem v našem izvoznem delu gospodarstva se pričakuje upad. Predpostavke za leta 2024–2026 so vezane na napovedi mednarodnih inštitucij, ki za naše najpomembnejše trgovinske partnerice predvidevajo postopno okrevanje, tako za leto 2024 napovedana 2,8-odstotna, v naslednjih dveh letih pa 2,5- oziroma 2,6-odstotna gospodarska rast. Sanacija škode zaradi poplav bo na gradbeništvo delovala sicer spodbudno. S postopno rastjo tujega povpraševanja je pričakovana ponovna krepitev izvoza. Izpostavila je tveganja, povezana z umirjanjem gospodarske aktivnosti, in geopolitične napetosti, ki lahko vplivajo na rast cen energentov ter obvladovanje inflacije, le-ta naj bi se postopno umirjala in v naslednjih letih padla pod 3 %. V razpravi, ki se je delno navezala tudi na proračunske predloge, so članice in člani predstavili svoja stališča glede spremenjenih ciljnih vrednosti, ki izhajajo iz predloga odloka. Poslanke in poslance je zanimala usklajenost fiskalne in davčne politike, po drugi strani pa so nekateri člani izpostavili, da se prek proračunskega paketa kaže hiter odziv na naravno katastrofo, za odpravo posledic, ki so ji zagotovljena potrebna sredstva. Del razprave se je osredotočil tudi na oceno Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov. Minister je podal dodatna pojasnila glede vprašanj, izraženih v razpravi, predvsem glede trošarinske politike, in poudaril, da ukrepov, ki še niso bili sprejeti na zakonodajni ravni, ni mogoče vključiti v proračunske predloge. Odbor je glasoval o vseh členih in predlog odloka sprejel. Tako predlaga Državnemu zboru, da Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 sprejme v predloženem besedilu. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jernej Vrtovec. Izvolite. JERNEJ Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi! Še leta 2021 so izdatki sektorja država znašali 25,7 milijarde evrov, v treh letih se bodo torej povišali za skoraj 6,5 milijarde evrov. evrov. Ne pozabimo pa hkrati tega, da smo imeli posebne razmere, covid situacijo tudi v letu 2021. Še lani smo imeli po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 26,8 milijarde evrov izdatkov sektorja država. Drugo leto v primerjavi z lani torej pričakujemo za kar 5,2 milijarde višje izdatke. Torej, za povečanje izdatkov države se vedno najde na eni strani dovolj finančnih sredstev, vedno se lahko zagotavlja milijarde evrov, na drugi strani pa je vsak predlog za znižanje davčne obremenitve ljudi in gospodarstva za nekaj deset evrov ali največ nekaj sto milijonov pospremljen z velikim strašenjem, da se bodo zlomile javne blagajne in da je to neobvladljivo in tako dalje. Torej, na eni strani imamo državo, ki potrebuje vedno več, in tukaj ni težave, da karkoli, kaj dobimo, finančna sredstva, na drugi strani pa imamo problem pri davčnem razbremenjevanju ljudi. Tega v Novi Sloveniji res ne razumemo, tovrstnega početja, ko se dodatno davčno obremenjuje naše davkoplačevalce. Kot sem dejal, spremljamo v bistvu obraten proces. Odpravljena je bila reforma znižanja davčne obremenitve plač, napoveduje se hkrati nova obdavčitev bank v višini pol milijarde v naslednjih petih letih ter hkrati tudi začasno, ampak to začasno imejmo v narekovajih, torej »začasno« povišanje davka za podjetja, ki bi podjetjem pobralo od 130 do 200 milijonov evrov dodatnih sredstev letno. Torej, začasno naj bi pomenilo, to začasno, od štiri do pet let. Ampak ali se kdo spomni, da smo tudi začasno dvignili davek na dodano vrednost v Državnem zboru? Se spomnimo, ali ne? In kaj je iz tega začasnega danes postalo, kot to velja v bistvu že sedem let, osem? osem? Stalna zgodba, stalnica. In danes DDV na tej ravni ni več začasen, ampak je stalen. To nas v bistvu skrbi, da ti začasni ukrepi, ki obremenjujejo ljudi, da imajo tanjše denarnice, postajajo sčasoma pač stalni ukrepi. Obremenitev tistega, gospe in gospodje, in s tem res zaključujem, ker je bilo tekom dveh dni tukaj v Državnem zboru glede novih davkov že dovolj argumentiranega v smislu tega, da ne počnimo in ne izvajamo tovrstnih politik. S tem zaključujem, ravno res z novimi obremenitvami tistega, ki je najbolj zaslužen za polnjenje proračunskih vreč, za polnjenje naših blagajn. Te ljudi, srednji sloj in dobra, zdrava podjetja najbolj obremenjujemo. To se nam zdi zelo kratkoročen ukrep. Razumem, za sanacijo posledic poplav priročen ukrep, če ne gre drugače, dvigneš davke pa imaš vreče bolj polne. In še enkrat bi spomnil na Ronalda Reagana, ki je dejal: najprej ga obdavči, obdavči, na koncu se ta, ki je obdavčen, se človek ustavi in potem mu daješ subvencijo kot nekomu, ki ne zmore več. več. Prenehajmo ustavljati ljudi, ki lahko razvijejo svoje potenciale. Gre torej za kratkoročne ukrepe, tovrstna politika polnjenja državnih vreč se nam zdi napačna, dolgoročno pa je taka politika, gospe in gospodje, popolnoma zgrešena. Najlepša Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovana državna sekretarka, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Odlok o okviru za pripravo proračunov bi moral predstavljati prvo in ključno dejanje za pripravo proračuna. Z njim naj bi določili zgornjo mejo izdatkov za posamezne blagajne, šele zatem pa bi na podlagi te omejitve določili posamezne politike, programe in postavke, ki sestavljajo proračun. V času, ko fiskalna pravila začasno ne veljajo, pa odlok deluje precej bolj formalno, kot nekakšen ugotovitveni sklep, s katerim se določi vsota skupnih izdatkov. Tako je tudi v primeru novih proračunskih dokumentov. S predlagano spremembo odloka o okviru se tako določajo omejitve skupnih izdatkov, kakor so predlagani v proračunu. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlagane spremembe odloka za prihodnje leto. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Tine Novak. Izvolite. TINE Predsedujoča, hvala. Dragi in drage, prav prisrčen pozdrav! Odlok, ki ga obravnavamo danes, določa ciljni saldo in najvišji možni obseg izdatkov sektorja država za posamezno proračunsko leto v letih 2024, 2025 in 2026 ter ciljne salde in najvišje dopustne obsege izdatkov za javne blagajne. Sprememba najvišjega obsega izdatkov za državni proračun za leto 2024 je potrebna iz razloga, ker v preteklem letu pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče upoštevati vseh okoliščin, ki jih je treba pri pripravi proračuna države pač upoštevati. Republiko Slovenijo je namreč prizadela obsežna naravna nesreča, povezana s poplavami, ki zahteva ukrepanje v letu 2024, predvsem na račun obnove prizadetih območij. Za namen odprave posledic poplav in plazov pa je treba zagotoviti zadosten obseg sredstev predvsem v državnem proračunu. V vmesnem času sta tako bila sprejeta novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Učinki interventnih zakonov, ki vsebujejo ali bodo vsebovali ukrepe za odpravo posledic poplav in plazov, bodo predstavljali enkratni izdatek, torej ti ukrepi ne bodo poslabševali strukturnega položaja Republike Slovenije. Najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 2024 se tako povečuje za 955 milijonov evrov, na 16 milijard in 230 milijonov evrov, za kar pa bodo zagotovljeni tudi novi viri iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Spremeni se tudi ciljni primanjkljaj državnega proračuna, na 3,3 % BDP. Hkrati se zvišuje tudi najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država, kar je posledica zagotavljanja sredstev za odpravljanje posledic poplav in sanacijo škode ter obseg izdatkov za zdravstveno blagajno. Ob tem naj poudarimo, da se je koalicija hitro odzvala in sprejela ukrepe za odpravljanje posledic poplav, ki so v začetku avgusta 2023 2023 v večjem delu Slovenije povzročile hudo razdejanje. Celovita obnova bo dolgotrajna, vključevala bo ukrepe za sanacijo in nadgradnjo infrastrukture ter oblikovanje nadaljnjih pomoči prizadetim. Vsekakor se nahajamo v nezavidljivem času, ko je fokus ravnanja z javnimi financami osredotočen predvsem na sanacijo katastrofe, ki nas je žal doletela. Pri tem pa smo zelo učinkoviti, saj je bilo do vključno 12. novembra letos iz državnega proračuna izplačanih že 412 milijonov evrov pomoči za pomoč in sanacijo posledic pri poplavah. Predlog odloka bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda soglasno podprli, saj si z njim zastavljamo gabarite za nadaljnje učinkovito soočanje s posledicami poplav, hkrati pa si bomo z njimi omogočili dobro podlago za sprejemanje ukrepov, s katerimi bomo naslovili izzive prihodnosti. Hvala.

Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračuna sektorja država za obdobje 2024–2026 spreminja ciljne salde oziroma najvišji možen obseg porabe oziroma izdatkov sektorja država, državnega proračuna, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in seveda Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Predlagana sprememba pa se nanaša na leto 2024 in s tem spreminja odlok, ki ga je Državni zbor na predlog vlade dr. Roberta Goloba sprejel aprila letošnjega leta. Zgornja meja sektorja država se torej povišuje za 1,49 milijarde evrov, primanjkljaj pa se povečuje na 3,8 bruto družbenega produkta, aprila je bil načrtovan primanjkljaj v višini 2,8 % BDP. Najvišji obseg izdatkov državnega proračuna se povečuje za 955 milijonov evrov. Posledično se ciljni primanjkljaj državnega proračuna spreminja, in sicer na 3,3 % BDP, aprila je bil načrtovan na minus 2,3 % BDP. Toliko o velikih napovedih vlade dr. Roberta Goloba o zniževanju primanjkljaja. V Slovenski demokratski stranki smo kritični do proračunskega načrtovanja in proračunskih dokumentov vlade dr. Roberta Goloba. Proračunski dokumenti namreč niso razvojno in ne investicijsko naravnani, prav tako ne odražajo potreb ljudi in gospodarstva ob že tako visoki inflaciji in ohlajanju gospodarske rasti. Ne moremo tudi mimo dejstva, da je Fiskalni svet še posebej kritičen do proračunskega načrtovanja Vlade in med drugim izpostavlja, da niso v celoti priloženi proračunski dokumenti, kar Fiskalnemu svetu onemogoča pripravo ocene, ki bi bila skladna z zahtevami Zakona o fiskalnem pravilu. Vlada namreč Fiskalnemu svetu ni posredovala s predlogom državnega proračuna usklajene projekcije bilance sektorja država za leto 2025 po mednarodni primerjavi, metodologiji ESA, ki po zakonodaji predstavlja podlago za pripravo ocene spoštovanja fiskalnih Fiskalni svet zato ne more oceniti skladnosti predloga državnega proračuna za leto 2025 z zakonodajno predpisanimi fiskalnimi pravili. Predloženi proračunski dokumenti nakazujejo slabšanje javnofinančne slike in nadaljevanje prociklične ekspanzivne fiskalne politike v tem in prihodnjem letu, če upoštevamo bolj realistično oceno javnofinančnih gibanj v letošnjem letu od tiste, ki jo izkazujejo dokumenti. Takšna ugotovitev je neodvisna od obsežnih predvidenih sredstev za obnovo po avgustovski naravni ujmi. Iz predloženih proračunskih dokumentov izhaja, da naj bi fiskalna politika tudi v obdobju projekcij delovala spodbujevalno, kar je neustrezno, ne zagotavlja spoštovanja fiskalnih pravil in je tudi v nasprotju z zaostreno denarno politiko. Ekspanzivna usmeritev fiskalne politike je v trenutnih razmerah neučinkovita in v nasprotju tako s prizadevanji Vlade v luči izvajanja draginjskih in popoplavnih ukrepov kot tudi s priporočili mednarodnih organizacij. Glede na navedeno v Slovenski demokratski stranki Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 ne bomo podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite.

V njem se tako kot vsako leto določijo ureditve, ki so povezane z izvrševanjem proračunov. Predlog zakona je bil pripravljen in posredovan v Državni zbor v skladu z zakonskimi roki, se pravi do konca septembra letošnjega leta, in v tem času je prišlo do dogovora z občinskimi združenji glede višine povprečnine in do nekaterih drugih sprememb, zato se bom pri predstavitvi zakona navezala tudi na amandmaje, s katerimi je Vlada soglašala. Po skoraj štirih letih bo na ravni Evropske unije 2024 prenehala veljati splošna odstopna klavzula, kar pomeni, da se bodo uveljavila fiskalna pravila. Poplave, ki so nas prizadele v letošnjem letu, so pa narekovale na drugi strani takojšnje ukrepe za blaženje posledic te naravne nesreče. Oboje skupaj pomeni drugačno, se pravi večjo fiskalno disciplino in na drugi strani dodaten denar, ki je potreben, zato je Vlada v prvotni različici zakona o izvrševanju proračunov določila nekatere ukrepe, in sicer da se v letu 2024 transferji posameznikom in gospodinjstvom, plače v javnem sektorju in razredi dohodninske lestvice ne usklajujejo. Hkrati je določila način uskladitve pokojnin v letu 2024 tako, dase akontacija uskladitve opravi že januarja. Vlada je kasneje soglašala s predlogi amandmajev v smeri, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 delno uskladijo, da se črta člen o neusklajevanju plač in da se v zakon zapiše tista višina povprečnine, ki je bila dogovorjena z občinskimi združenji, to je 725 evrov za vsako leto. Z zakonom se vzpostavi tudi pravna podlaga za plačilo višjih stroškov dela, ki jih imajo dokazano posamezne občine. V zvezi z občinami se določa tudi nova ureditev, da lahko dobijo občine denar iz Sklada za okrevanje in odpornost en dan prej, preden plačajo izvajalce, se pravi, občinam se gre naproti v smislu zagotavljanja likvidnosti za projekte iz tega mehanizma. Določa se odmik od sistemske ureditve usklajevanja skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine. V sistemskem zakonu je namreč zapisano, da se višina uskladitve določi v zakonu o izvrševanju proračunov. Iz na začetku navedenega razloga pa je v tem zakonu predlagano, da se uskladitev skupnega dohodka olajšav in lestvice za odmero dohodnine v letu 2024 ne opravi. Vzpostavlja se pravna podlaga za financiranje nekaterih izdatkov zdravstvene blagajne, in sicer največ do višine 420 milijonov evrov. V tem znesku je do 140 milijonov evrov, kolikor je ocenjeno, da bo stalo izvajanje pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, in pa do 280 milijonov evrov za druge stroške, ki bodo uravnotežili poslovanje zdravstvene blagajne. V zvezi s posredovanjem izhodišč posrednim uporabnikom se uvaja sankcija za odgovorno osebo ministrstva, če teh izhodišč svojim javnim zavodom, javnim skladom in agencijam ne posreduje v zakonskem roku. Ta izhodišča so namreč osnova za pripravo finančnega načrta posrednih proračunskih uporabnikov, kar pomeni, da če jih ne dobijo pravočasno, lahko svoj finančni načrt izvršujejo omejeno v limitih preteklega leta. Pri tem ne morejo izvajati novih programov. Ker nekatera ministrstva zamujajo z izhodišči, v zakonu predlagamo prekršek za odgovorno osebo na enak način, kot je določen za odgovorno osebo posrednega uporabnika, če svojega finančnega načrta ne pripravi pravočasno. Določajo se tudi pravne podlage za financiranje ukrepov, ki so povezani s poplavami in plazovi, kar se bo izvajalo prek proračunske rezerve. Postavljena so pravila glede namenskosti porabe teh sredstev in glede transparentnosti, torej poročanja Državnemu zboru,

Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. ANDREJA KERT (PS Svoboda): Hvala lepa za besedo. Odbor za finance je na 33. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji Poslanske skupine SDS, Poslanske skupine NSi in poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za finance, Državnega sveta, Zakonodajno-pravne službe, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka Ministrstva za finance predstavila ozadje in razloge za določene načrtovane ukrepe, povezane z zagotavljanjem večje fiskalne discipline in dodatnih sredstev za blaženje posledic poplav. Ob tem je najprej poudarila črtanje določbe, po kateri se osnovne plače v javnem sektorju v letu 2024 ne bi uskladile, nadalje se bodo v letu 2024 v delnem obsegu uskladili socialni transferji, akontacija uskladitve pokojnine bo že januarja. Prav tako je izpostavila sklenjen dogovor z občinami o dvigu višine povprečnine na 725 evrov in vzpostavitev dodatne pravne podlage za plačilo višjih stroškov dela občin ter spremenjene pogoje glede pridobivanja sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost. predlogu zakona se določa tudi odmik od sistemske ureditve usklajevanja skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine, ki se za leto 2024 ne opravi. Nadalje ureja zakon tudi financiranje nekaterih izdatkov zdravstvene blagajne, uvaja sankcijo za odgovorno osebo ministrstva, če le-ta izhodišč za pripravo finančnega načrta posrednim proračunskim uporabnikomne posreduje v zakonsko predpisanem roku, ureja tudi pravne podlage za financiranje ukrepov, povezanih z obnovo po avgustovskih poplavah, prek proračunske rezerve. V povezavi s tem se določajo tudi pravila glede namenskosti porabe in sredstev ter transparentnega poročanja Državnemu zboru. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da uvodne pripombe iz pisnega mnenja službe ostajajo v veliki meri neupoštevane. Pojasnila je, da okvirno vsebino predlaganega zakona narekuje in omejuje zlasti Zakon o javnih financah. Tudi v v tem predlogu zakona nekatere določbe predstavljajo odstope od sistemskega zakona, Zakona o javnih financah. ZPS meni, da s predlaganim zakonom ni mogoče zmanjševati višine pravic, ki so opredeljene v drugih zakonih, oziroma določati odstopov od različnih zakonov. Opozorila je na pomen proračuna kot akta ustavne kategorije, ki mora hkrati zasledovati dva cilja – to je ohranjanje finančne, fiskalne suverenosti in obenem zagotavljanje zapovedanega minimuma socialne države. Opredelila se je glede vloženih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin, s katerimi so pripombe službe večinoma ustrezno upoštevane. Posebej je izpostavila amandma k 54. členu glede določitve povprečnine občinam ter predstavila pomisleke službe k določbam amandmaja k 64. členu glede usklajevanja socialnih transferjev. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje ter razloge, zaradi katerih Državni svet predlaganih zakonov ne podpira. Kritičen je bil zlasti do predlaganih ukrepov zniževanja socialnih transferjev, neuskladitve skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine v letu 2024, prenizke povprečnine občinam, na koncu pa da jih veseli upoštevanje nekaterih pripomb iz njihovega pisnega mnenja. Predstavnika Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam sta predstavila svoja stališča glede zakona. Pri tem sta oba kot najbolj problematične izpostavila določbe 64., 65. in 79. člena. Pozdravila sta vloženi amandma koalicijskih poslanskih skupin, po katerem naj bi vseeno prišlo do uskladitve plač v letu 2024. Prav tako Prav tako je bilo glede socialnih transferjev pozvano k 100-odstotni in ne zgolj delni uskladitvi. Pri tem je bilo opozorjeno, da k visoki rasti inflacije najbolj prispeva rast cen hrane, brezalkoholnih pijač, elektrike, kar predstavlja največji delež odhodkov tistih z najnižjimi dohodki. V razpravi je bil največ pomislekov deležen predlog zgolj 70-odstotnega usklajevanja socialnih transferjev, pri tem so bili socialni transferji izpostavljeni kot gradniki socialne države, ki bi jih poslanci kot varuhi ustave morali braniti. Vladni predlog, da se transferje vseeno uskladi, je bil sicer označen za pravo pot, a je bilo ob tem pozvano, da naj pri tem ne gre za delno, ampak za 100-odstotno uskladitev. Pomislek razprave je bil še glede višine povprečnine občinam, ki kljub sklenjenemu dogovoru z občinami ostaja prenizka, da bi občine lahko ta del sredstev investirale v nadaljnji razvoj. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica

Amandmajev Poslanske skupine SDS k 64., 74. in 79. členu ter amandmajev Poslanske skupine NSi k 64. in 79. členu ni sprejel. Brezpredmetna sta postala amandmaja Poslanske skupine NSi k 80. in 86. členu, nepravilno vložena pa sta bila amandmaja Poslanske skupine SDS za nov 83.a člen ter Poslanske skupine NSi k 80. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni tudi sprejeti amandmaji. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite. Še enkrat, lep pozdrav vsem skupaj! Slovenski pravni red zahteva, da vsakokratni proračun sprejme zakon o izvrševanju proračuna. Zakon, s katerim bi se določile podrobnosti in občasne posebnostipri vsakoletnem izvrševanju proračuna, se je skozi desetletja sprevrgel v nekakšen mini ZUJF. Z njim skuša namreč vsakokratna vlada vzpostaviti potreben nadzor in omejiti določene obveznosti. Pri tem mora pogosto poseči tudi v druge sistemske predpise ali vzpostaviti izjemo od njih. To je seveda razumljivo, dokler gre resnično za izjeme, težava pa je, ker so v letih te izjeme postale stalnica. Splošna pravila glede ustreznosti porabe, knjiženja in prerazporeditve med postavkami bi moral podrobneje urejati že sistemski Zakon o javnih financah. Ker ni tako, je treba vsako leto znova zapolnjevati pravne praznine, od rešitev pa je v mnogo čem odvisno, na kakšen način se bo prerazporejal proračunski denar. Zakon o izvrševanju proračuna je tako postal sredstvo za uravnoteženje proračunskih številk. Številke je sicer vedno mogoče balansirati, a za temi številkami stojijo ljudje. Na njih sloni delovanje vseh sistemov, na katere se vsi zanašamo, pa vendar se vedno znova odpirajo pogajanja o primerni višini financiranja občin, o pokojninskih dodatkih, o plačah javnih uslužbencev in raznih uskladitvenih zneskih, skratka, o mnogih stvareh, ki bi jih morali urejati sistemski predpisi. Vsako leto se zato najdejo vsebine zakona, ki razburjajo ljudi in pogosto posegajo v njihove pravice. Pri letošnjem predlogu zakona je tako še posebej razburjalo dejstvo, da je Vlada skušala z zakonom omejiti že sama kolektivna pogajanja s sindikati javnega sektorja ali pa je predlagala izjemo pri obračunu in vplačilu pokojninskih sredstev za v tujino napotene javne uslužbence. Veseli nas, da je bilo vsaj na tej točki možno omiliti predloge in doseči podporo za črtanje teh členov. To pomeni, da se bodo pogajanja tudi o novem plačnem sistemu v javnem sektorju lahko nadaljevala, pomeni pa tudi, da bodo javni uslužbenci v tujini dobili pošteno obračunane in plačane pokojninske prispevke, ki jih bo kot zakonsko obveznost kril proračun. Žal ostaja tudi grenak priokus, ker vlada vztraja, da je zaradi obvladovanja stroškov treba omejevati sicer predvidene uskladitve zneskov transferjev in olajšav. Tu menimo, da bi vlada morala najti drugo pot. Lahko razumemo, da je vladno mnenje drugačno, a opozoriti jo moramo, da za prihranki stojijo ljudje. Taka odločitev vlado in koalicijo še bolj zavezuje, da prihodnje leto zagotovi, da tovrstni posegi ne bodo več potrebni. Za zdrave javne finance, ki predstavljajo tudi enega od temeljnih koalicijskih ciljev, bo treba v prihodnosti narediti več od zgolj omejevanja izdatkov in zbiranja kriznih prihodkov. Zato tudi vladi, katere del smo in ki jo podpiramo, polagamo na srce, da se zdravja javnih financ v prihodnjih letih loti takoj in sistemsko, da poskusi odmikov od dogovorjenega ne bodo več potrebni. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlog zakona o izvrševanju proračuna za prihodnji dve leti.

Vsakokratni zakon o izvrševanju proračunov je nekakšno krmilo, ki mestoma popravlja smer, v katero plove proračun. Zato ni bilo presenetljivo, da je marsikdo zastrigel z ušesi ob predlogu, ki ga je v Državni zbor poslalo Ministrstvo za finance. V primežu vsesplošne krize, ki se vije od rusko-ukrajinske vojne, energetske, draginjske in sedaj še naravne ujme, je jasno, da je občutljivost javnosti visoka. To razumemo, spoštujemo in upoštevamo. Prvotne napovedi, da bi tokratni ZIPRS bil še nekoliko omejevalen z vidika javne porabe, so bile po naši oceni preuranjene ali, če želite, politično ne najbolje premišljene. Osnovni predlog zakona je predvideval nekaj resnih posegov v siceršnje zakonske obveznosti in zakonske osnove države, govorim predvsem o napovedi, da se v letu 2024 ne bi usklajevali socialni transferji posameznikom in gospodinjstvom ter da se ne bi usklajevale plače zaposlenih v javnem sektorju. Gre za dva ukrepa, ki sta takoj naletela na določen odpor številnih deležnikov in na kar smo opozorili in opozarjamo tudi v Levici. Kot koalicija smo se januarja letos jasno zavezali za reformo plač v javnem sektorju, s katero bi postavili izhodiščni plačni razred v javnem sektorju na raven minimalne plače, danes imamo že 25 plačnih razredov, ki so pod minimalno plačo, in ustrezno, pravično prerazporedili ostalo lestvico plačnih razredov. Zato bi bil signal, da se plačni razredi v prihodnjem letu sploh ne morejo uskladiti, čeprav je to v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju opredeljeno zgolj kot možnost dogovora med sindikati in Vlado, napačen. Prav tako se vsi zavedamo, kako za ljudi, ki imajo najnižja sredstva za preživetje, predstavlja visoka inflacija izjemno breme. Popolno neusklajevanje socialnih transferjev, kot je bilo sprva predvideno, bi pomenilo za premnoge skupine v tej državi poslabšanje njihovega materialnega položaja. Govorimo o osnovnem temelju socialne države, ki se izraža v številu transferjev, kot so otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, štipendije, višina subvencije za obrok študentske prehrane, rejnine, denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, invalidnina, številni dodatki in transferji vojnim invalidom, veteranom in njihovim družinskim članom, kadrovske štipendije, delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se izplačuje družinskemu pomočniku, osnove za nadomestila plač, osnovni znesek minimalnega dohodka. Ker gre za tako pomembno zadevo, smo navkljub začetni zahtevi po neuskladitvi v koaliciji dosegli, da se ti transferji usklajujejo, saj gre za osnovno varnostno mrežo za premnoge ranljive in depriviligirane člane naše skupnosti. Ne skrivamo naših usmeritev in tudi prizadevanj skozi celoten čas sprejemanja, da bi bila ta uskladitev polna, a v danih razmerah je bilo to največ, kar smo uspeli doseči. Kje smo? Trenutni predlog na primer pomeni, da bo denarna pomoč dosegla višino minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov, izračunanih s strani Inštituta za ekonomska raziskovanja, objavljenih pred pol leta. Od prvega izračuna leta 2009 dalje je višina denarne pomoči za samsko osebo ves čas krepko zaostajala za izračunom te meje preživetja. Zdaj se bo prvič zgodilo, da bosta višini praktično usklajeni. Cenzus za varstveni dodatek, ki je še eden od transferjev, ki se usklajuje, pa bo presegel 700 evrov. Ministrstvo za finance je za kaj več žal zavezalo mošnjiček. Nazadnje še nekaj besed o upokojencih. Gre za še eno najbolj ranljivih skupin v naši družbi, kjer se prepogosto soočamo s pojavi revščine. Najbolj na udaru so upokojenke, ki živijo same. Zato je to, da se bodo v teh razmerah pokojnine že z januarjem uskladile po stopnji 8,2 %, kar bo omogočilo delno izboljšanje statusa številnih upokojenk in upokojencev, pozitivno. V Levici smo vedno zagovarjali temelje socialne države in se borili za socialno pravične ukrepe. Tudi v tem primeru bi lahko rekli, da je odtis naših prizadevanj, ki smo jih s partnerji poenotili v koaliciji, v koalicijski pogodbi zelo viden. V Poslanski skupini Levica bomo zakon podprli.

Sprejetje Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 je pogoj za uveljavitev proračunov in s tem za njegovo izvrševanje. Najočitnejši zamejitvi za obravnavani predpis sta fiskalno pravilo, ki se bo v naslednjem letu po skoraj štirih letih spet uveljavilo, in dejstvo, da so nas avgusta hudo prizadele poplave. Vlada je v prvotni različici zakona med drugim določila, da se v letu 2024 transferji posameznikom in gospodinjstvom, enako kot plače v javnem sektorju, ne usklajujejo. V koaliciji smo temu namenili dodaten razmislek in se na koncu odločili, da se transferji uskladijo v višini 70 %, člen, ki je določal, da se vrednost plačilnih razredov iz plačne lestvice v letu 2024 ne uskladi, pa smo črtali. Poleg tega smo na seji Odbora za finance sprejeli, da je v zakonu zapisana višja povprečnina, ki je bila dogovorjena z občinskimi združenji, to je 725 evrov za obe leti, in da se upoštevajo tudi stroški, ki jih imajo občine zaradi višjih stroškov dela pri svojih posrednih posrednih uporabnikih proračuna. S slednjim bo občinam v letu 2024 za financiranje višjih stroškov dela zagotovljenih 20 dodatnih milijonov, v letu 2025 pa 34 milijonov evrov. Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov se bo delno opravila že pri izplačilu za mesec januar 2024, in sicer v višini 8,2 %. Del uskladitve, ki bo izplačan za mesec januar, pa bo poračunan pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec februar. Na seji odbora smo črtali 80. člen, kar pomeni, da za javne uslužbence, napotene v tujino, velja enako plačilo prispevkov kot za ostale, torej prispevki diplomatom morajo biti plačani na njihovo neto plačo zunaj in ne na tukajšnjo neto plačo. Financiranje ukrepov, povezanih s poplavami in plazovi, se bo med drugim izvajalo prek splošne proračunske rezervacije. Ob upoštevanju, da bo treba v prihodnjih dveh letih zagotavljati ustrezen obseg sredstev, je smiselno, da se financiranje ukrepov odprave odprave posledic nastale škode uredi na enak način, kot je določeno financiranje ukrepov zaradi epidemije, poleg navedenega pa tudi prek proračunske rezerve. S predlogom zakona se določajo pravila glede namenskosti porabe teh sredstev, odgovornost za pravilnost izplačanih zahtevkov pa je na pristojnih ministrstvih. V zakonu določamo še obseg zadolževanja države za obe leti, in sicer v letu 2024 za 4,65 milijarde in v letu 2025 za 4,35 milijarde. Svet, v katerem živimo danes, se spreminja veliko hitreje, kot smo to lahko zaznavali še pred nekaj leti. Sestavljanje proračuna pred recimo petimi ali več leti je bilo nekaj povsem drugega kot sestavljanje proračuna v času visoke inflacije, v času hudih naravnih ujm, bližine vojne, ki vpliva na ceno energentov, situacij, ki vplivajo na napovedovanje prihodnosti. Vendar je kljub vsemu, če smo sposobni objektivne presoje, stanje javnih financ precej stabilno, kar se odraža predvsem v bonitetnih ocenah Slovenije, ki odražajo visoko stopnjo zaupanja finančnih trgov. Na visoko bonitetno oceno Slovenije pozitivno vplivajo dobro upravljanje države in družbena stabilnost, uspešno upravljanje javnega dolga in verodostojen okvir politik, ki je vezan na članstvo v Evropski uniji in v območju evra. To nam je v svoji včerajšnji oceni priznala tudi Evropska komisija, ki nas med državami z evrom uvršča med države z najbolj zglednimi proračunskimi dokumenti. Naši, torej slovenski, proračunski dokumenti so skladni s sprejetimi priporočili Evropske unije. To je kar precej drugače, kot te iste dokumente ocenjuje naš Fiskalni svet. Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona soglasno podprli, saj predstavlja orodje za izvrševanje proračunov, ki jih hkrati sprejemamo. Z rešitvami v zakonu pa naslavljamo reševanje situacije, v kateri smo in se bomo v njej še nekaj časa nahajali. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni! Vsakokratni zakon o izvrševanju proračuna, ki ima časovno omejeno veljavnost, bi moral biti zgolj tehnični zakon za izvrševanje proračunov v skladu z določbami Zakona o javnih financah, zato se nam zdi skrajno neprimerno, da z zakonom o izvrševanju proračuna posegate v druge zakone in tako omejujete pravice ljudi. Seveda se zavedamo nujne sanacije škode po poplavah, ki so nas doletele v poletnih mesecih, ter zagotavljanja sredstev v ta namen, a se na drugi strani ob nadpovprečno visoki inflaciji glede na povprečje v Evropski uniji ter s tem posledično vedno večjim padcem kupne moči državljanom ne strinjamo z nekaterimi v zakonu zapisanimi določili. Glede višine povprečnine, 725 evrov, in dodatnih sredstev za občine v višini 55 milijonov evrov zaradi dviga plač je Vlada s predstavniki občin dosegla dogovor. Upamo, da bodo ta sredstva zadostovala in omogočala ne le kritje zakonsko določenih obveznosti, temveč tudi vsaj nekaj sredstev za razvoj občin. Pozdravljamo uskladitev pokojnin v višini 8,2 %, se pa sprašujemo, če je glede na rast cen življenjskih potrebščin to dovolj, in se ne strinjamo, da se letni dodatek upokojencem zviša le za pet evrov glede na preteklo leto. Slovenski demokratski stranki smo zato predlagali amandma, ki bi v zakonu predlagane zneske dvignil še za dodatnih 10 %, a na matičnem Odboru za finance predlog žal ni prejel podpore. Po sprejetem amandmaju na Odboru za finance sedaj transferje za posameznike in gospodinjstva usklajujete v višini 70 % rasti cen, kar se nam v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne zdi dovolj. Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom namreč določa, da se transferji uskladijo enkrat letno, 1. marca, z rastjo cen življenjskih potrebščin in tako bi moralo ostati. Ni prav, da se varčuje na ranljivih skupinah prebivalcev, ki bodo tako realno prejeli nižje zneske za otroške dodatke, dodatke za nego otroka, dodatke za velike družine, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, štipendije, subvencije študentske prehrane, nadomestilo za brezposelnost, dodatke vojnih invalidov, veteranske dodatke, rejnine in še bi lahko naštevala. Prav tako se nam ne zdi sprejemljivo, da ne bo prišlo do uskladitve skupnega dohodka olajšav in lestvice za odmero dohodnine. To vodi do To vodi do še večje obremenitve plač in nižanja neto dohodka ljudi. V letu 2025 bo obremenitev povprečne plače, torej deleža davkov v strošku dela, že 46,2-odstotna, kar nas gotovo uvršča v sam vrh po obremenitvi plač. Vsakršne dodatne obremenitve so tako skrajno neprimerne. Ne strinjamo se niti s postavko, da se ZZZS iz proračuna nameni do 420 milijonov evrov, od tega kar 140 milijonov zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob prenosu prostovoljnega zavarovanja na obvezno iz zavarovalnic na ZZZS smo namreč s strani koalicije neprestano poslušali, kako zavarovalnice kujejo dobičke na račun ljudi. No, sedaj bo to zavarovanje obvezno za vse in še več denarja bomo dodatno dajali iz proračuna Republike Slovenije, seveda brez tega, da bi imeli boljše in predvsem hitrejše zdravstvene storitve. Zaradi vsega izpostavljenega v Slovenski demokratski stranki zakona o izvrševanju proračuna ne bomo podprli. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Predstavniki Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! V nadaljevanju bom naštel nekaj dejstev, zaradi katerih bi si mi v Novi Sloveniji želeli, da bi ta Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 vseboval določbe o neizvrševanju proračunov. Ta zakon pravzaprav sploh ne sledi recimo 2. členu Ustave Republike Slovenije, ki med drugim pravi, da je Slovenija socialna država, ampak o tem nekoliko kasneje. Za začetek nekaj dejstev. Prvič, vlada in nosilci ekonomske politike bi se morali zavedati, da je fiskalna vzdržnost v lastnem interesu Slovenije neodvisna od evropskih zavez, doseči jo je mogoče le z ustrezno naslovitvijo dolgoročnih izzivov. Drugič, neceloviti in ne dovolj kredibilni proračunski dokumenti skupaj z iskanjem različnih obvodov in selektivnimi prikazi z namenom ustvariti videz računovodskega izpolnjevanja fiskalnih pravil izkazujejo nerazumevanje temeljnega namena pravil. Tretjič, naša ocena je, da je zastavljena fiskalna politika ekspanzivna oziroma spodbujevalna. To ne ustreza cikličnemu položaju gospodarstva niti ni usklajeno z zaostreno zaostreno denarno politiko ter tako prispeva k daljšanju obdobja vztrajanja visoke inflacije. In četrtič, predlog proračuna za leto 2024 po oceni Fiskalnega sveta ne izpolnjuje zahtev domače zakonodaje in priporočil Evropske komisije. Še nekaj dejstev. Inflacija. V Sloveniji je inflacija 7,1-odstotna. Samo dve državi v Evropski uniji, to sta Hrvaška in Slovaška, imata višjo stopnjo inflacije kot Slovenija. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se povišale za 9,2 %. Življenjske potrebščine so se septembra 2023 na letni ravni podražile za 7,5 %. Cena električne energije se je povišala za 10 %. Obremenitev povprečne plače – če je bila ta leta 2022 43,1 %, je zdaj 46,2 %. V Sloveniji imamo najvišjo minimalno plačo, ampak 15,2 % zaposlenih v Sloveniji zasluži manj kot 105 % minimalne plače. temu naj dodam še približno 250 tisoč ljudi, ki živi pod pragom tveganja revščine. Padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti, švicarski mednarodni inštitut za razvoj menedžmenta – če smo bili lani na 38. mestu, smo zdaj na 42. Padec gospodarske uspešnosti – če smo bili lani na 26. mestu, smo zdaj na 34. in tako naprej. Povečanje letne obremenitve družine z dvema povprečnima plačama in z dvema otrokoma v vrtcu, ta povečana letna obremenitev znaša dobrih dva tisoč V zakonu o izvrševanju proračunov je, kot rečeno, kar nekaj problematičnih določb, recimo, neusklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, neusklajevanje osnovnih plač, dodatek upokojencem oziroma uživalcem pokojnin se poveča za pet evrov. Iz proračuna se v letu 2024 za ZZZS zagotovijo sredstva v višini 420 milijonov evrov, od tega kar 140 milijonov za izvajanje pravic zaradi zadnje populistične novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je preoblikovala prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezno. nadaljujem z neuskladitvijo skupnega dohodka olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2024 in tako naprej. O zakonu oziroma o delavcih, ki izvajajo čezmejne storitve, pa morda v razpravi. Pogrešamo izračune, koliko bo Vlada privarčevala s posameznimi ukrepi. Teh izračunov, razen glede dohodnine, preprosto ni. Predsednik Vlade je 7. tega meseca dejal, citiram: »Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo.« Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo. Pritlehno. Morda zamrznitev usklajevanja dohodninskih stopenj in olajšav tehnično ne pomeni novega davka, pomeni pa novo davčno obremenitev, in to je dejstvo. Zaradi tega dejstva in še mnogo razlogov v

Najprej dajem v razpravo 64. člen ter amandma Poslanske skupine NSi in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave.

Proračunske zgodbe so sila zapleten labirint, razumi ga, kdor ga more. Meni, recimo, se zatakne pri usklajevanju socialnih transferjev. Tu smo izvedli manever z 18 milijoni, ki jemlje najšibkejšim, varčujemo pa pri najbolj revnih. Hkrati, ko smo podprli najvišji proračun za vojsko v zgodovini države, v primerjavi s katerim je 18 milijonov pravi drobiž, naj bi zdaj podprli rezanje v socialo. Samoumevno je postaviti rekordni proračun za vojsko, ni pa možno napraskati 18 milijonov za socialo. Tega pač ne razumem. Ta taktika demonstrira premoč finančnega sektorja, čeprav bi vsi sektorji morali delovati skladno. Predlagana določba, iz katere izhaja, da v proračunu ni zagotovljenih sredstev za zagotavljanje minimuma socialne države, odpira vprašanje skladnosti z načelom socialne države, ki mora biti povezano s socialnimi pravicami najbolj ogroženih, zaščito najšibkejših, najbolj ranljivih skupin prebivalstva, oziroma bi moralo biti. Z amandmajem, ki je bil mukoma sprejet v drugi obravnavi zakona na matičnem delovnem telesu, se je določilo, da se uskladitev socialnih transferjev izvede v obsegu 70 % rasti cen življenjskih stroškov, ki jih ugotovi SURS. Ukrep je še vedno nesorazmeren, saj ob visoki inflaciji kakršnikoli posegi v usklajevanje socialnih transferjev pomenijo reze v življenjski standard najranljivejših družbenih skupin – ja, tudi tistih, ki so utrpeli škodo v nedavnih poplavah. Pa poglejmo, kateri so ti transferji, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino in pomoč ob rojstvu otroka, državne štipendije, Zoisove štipendije, športne štipendije, višina subvencije za študentsko prehrano, rejnine, denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, oskrbnina, invalidski dodatek, družinska invalidnina in družinski dodatek za vojne invalide, renta in štipendija za svojce žrtev vojne za Slovenijo, dodatek za pomoč in postrežbo ter veteranski dodatek za vojne veterane, doživljenjska mesečna renta in denarna renta za žrtve vojnega nasilja. Prav tako se na ta način usklajujejo kadrovske štipendije, delno plačilo za izgubljeni dohodek za družinske pomočnike, nadomestila plač, ki so podlaga za obračun nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, osnovni znesek minimalnega dohodka, ki je osnova za izračun denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, izvajanje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika in tako dalje. Zniževanje obsega usklajevanja socialnih transferjev bo tako v ranljiv položaj dodatno postavilo otroke, dijake, študente, rejniške družine, vojne invalide, svojce žrtev v vojni za Slovenijo, družinske pomočnike, delavce na bolniški odsotnosti, invalide, gluhoneme in tako dalje. Posamezni socialni transferji, zlasti denarna socialna pomoč, zagotavljajo sredstva zgolj za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, in to zgolj v višini, ki omogoča preživetje. To preživetje pa je zagotovljeno le, če so zadovoljeni minimalni dohodki, ki se redno usklajujejo. Gre za transferje, s katerimi se v pravnem redu izvaja načelo socialne države, ki pomeni izvajanje pravice do socialne varnosti. S predlogom je torej ogroženo ustavnopravno jedro pravice do socialne varnosti. Ustavno sodišče je že večkrat ugotovilo, da ima posameznik ustavno pravico do minimalnih sredstev za življenje. Taka uskladitev ne bo imela nobenega vpliva na inflacijo. Razlika med trenutnim predlogom 64. člena, ki predvideva 70-odstotno uskladitev, in 100-odstotno uskladitvijo je še bistveno manjša in je ocenjena na zgolj 18 milijonov evrov. Če denarna socialna pomoč v letu 2024 ne bo usklajena v celoti, ne bo zagotovljena zadostna višina sredstev, ki jih oseba nujno potrebuje za lastno preživetje. Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da je vsakokratni zakon za izvrševanje proračuna zgolj nevtralna podlaga za izvrševanje vsebine javne porabe, ki jo opredeli vsakokratni proračun. Iz tega sledi, da s predlogom zakona ni mogoče določati odstopov od različnih zakonov tako, da se zmanjšuje obseg ali višina v njih zagotovljenih pravic. Pri sprejemanju proračuna je načelo socialne države enakovredno načelu fiskalnega pravila in sprejemanju varčevalnih ukrepov ob zagotavljanju finančne vzdržnosti. Dejstvo je, da je 70 % znatno več kot nič, kot je bilo prvotno zastavljeno. Dejanski učinek usklajevanja je rezultat napora Levice, kar je bila zanjo težka izkušnja. Tega rezultata brez Levice ne bi bilo, trčili smo pa ob kompromis, ki ga bomo podprli. S tem usklajevanjem smo si nalili čašo grenkega pelina, sama ga bom težko pogoltnila. Hvala.

oziroma dopolnjenega Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Izjemna obrazložitev kolegice, vendar sem na koncu pričakoval, da bodo bodo njene besede meso postale. Treba je glasovati za ta amandma, ki je identičen kot amandma kolegic in kolegov iz SDS. S tem bi dejansko dosegli, če bo ta amandma sprejet, se pravi da se črta 64. člen, oziroma tako bi omogočili, da se bi transferji posameznikom in gospodinjstvom v naslednjem letu še naprej usklajevali v polnem obsegu, tako kot to določa Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Če ta naš amandma ne bo sprejet, bo prišlo tudi do kršitve slovenske ustave, bolj točno 2. člena Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Kakšna pravna, če pa se ta zakon, ki sem ga malo prej citiral, ne bo spoštoval? Dobro, to smo sicer zdaj že vajeni pri tej vladi. Da Da pa ne bo socialna, je pa na nek način tudi razumljivo. Zakaj koalicija ne bo podprla našega amandmaja? To pač slutim. Zato ne, ker se zaveda, da stiska gospodarstvo, ki pa je ključni financer socialne države, kar vam lahko na široko pojasni tukaj prisotni minister za gospodarstvo, ki ga enostavno na Vladi premalo poslušajo oziroma poslušate. Člen za leto 2024 določa nižje usklajevanje vseh transferjev, ki se usklajujejo na podlagi, še enkrat, Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Vlada torej zavestno krši omenjeni zakon. Vlada želi tako sredstva za odpravo posledic in obnovo po poplavah vzeti pri prejemnikih navedenih transferjev. predstavljate, komu se vzamejo sredstva? Brutalno. Opozarjamo, da gre pri teh transferjih na primer za otroški dodatek, dodatek za nego otroka, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, štipendije, subvencijo za prehrano, rejnine, invalidnine. V veliki meri gre torej za iskanje sredstev v proračunih družin. Posegate v proračune družin! Nižje usklajevanje transferjev bo v veliki meri prizadelo seveda družino. Družina nikakor ni družbena institucija, ki bi ji morali jemati sredstva. Iz Vlade smo že lahko slišali napovedi o ukinitvi brezplačnega vrtca za drugega otroka. Zaskrbljujoče je, da se zniževanje družinskih proračunov nadaljuje še z znižanjem usklajevanja transferjev. Državni proračun naj se ne polni z zniževanjem družinskih proračunov. Mi bomo seveda amandma podprli. Hvala lepa. In kot zadnji v tem krogu ima besedo kolega Miha Kordiš. Izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predsedujoča, hvala za besedo. Slišal sem več različnih splošnih opredelitev o tem proračunu, da gre za razvojni proračun, slišal sem tudi, da gre za varčevalni proračun. Kljub temu, da so nas prizadele poplave, kljub temu, da gre kar velika malha javnih financ v sanacijo s poplavami nastale škode, ne moremo reči, da se v tem proračunu ne odraža ekspanzivna fiskalna politika, pa vendar se je po varčevalni logiki zataknilo ravno pri vprašanju socialnih transferjev in mislim, da to ni prav. Originalni predlogi, ki so prihajali in ki so cirkulirali v zadnjih dveh mesecih, so predvidevali, da se socialni transferji sploh ne bi usklajevali usklajevali z rastočimi stroški življenja. Vemo, da smo imeli celo na javnem političnem podiju celo politično dramo, ko smo se socialisti poskušali boriti za to, da do te uskladitve socialnih transferjev vendarle pride. Rezultat teh prizadevanj je 70-odstotna uskladitev s predvideno rastjo stroškov življenja. Zelo previdno uporabljam izraz predvidena rast stroškov stroškov tega življenja. Zakaj? Ker so sistemi naše socialne države tako kompleksni in zbirokratizirani, da tudi preračuni, koliko pa neko revno gospodinjstvo potrebuje za preživetje, v resnici zamujajo za več let. Obstaja zelo velik razkorak med številkami, ki se jih pobere kot surovino, in potem nadaljnjim procesiranjem teh številk v instrumente, s katerimi rokuje naša socialna država. In ko to vemo, zelo hitro ugotovimo, da je obseg socialnih transferjev že dolgo časa pod tem, kaj bi posamezniki in posameznice, ki so se znašli v stiski, potrebovali za svoje preživetje. Mi se na noben način, pod nobenim pogojem ne bi smeli pogajati in spraševati, koliko bomo vzeli zaradi poplav ali pa zaradi česarkoli drugega tem revnim ljudem, ljudem v stiski, upokojencem, študentom, delavskim gospodinjstvom in tako naprej. Ali je to 0 % ali je to 70 %, kakorkoli. Mi bi se morali pogovarjati v teh razmerah draginje, kako bomo delavskim družinam pomagali. Tukaj mislim, da je prišlo do neke kronske napake, do katere pa politično gledano ne bi smelo priti. Zavezali smo se, da bomo ljudem omogočili solidarno prihodnost in zagotovo rezanje in pritiski na socialne transferje niso ta solidarna prihodnost. Tu se ne pogovarjamo zgolj o denarnih socialnih pomočeh, čeravno so tudi te zelo pomembne. Imamo 250 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine. To je dobrih 12 % naših sodržavljank in sodržavljanov. Med temi so tudi redno zaposleni. Da, denarno socialno pomoč, tisto ki jo običajno v javnem prostoru slišimo pod žigosanjem, kako gre za pomoč lenuhom in podobno, prejemajo tudi ljudje, ki so zaposleni, ki delajo, pa od svojega dela ne morejo preživeti. Socialni transferji urejajo tudi varstveni dodatek za upokojence, to je socialni korektor k prenizkim pokojninam iz naše proračunske vreče. Tudi ta bi se kot minimum minimuma moral polno uskladiti že s to statistično naračunano rastočo draginjo v življenju ljudi. Tu so štipendije, tu je še cel kup nekih drugih instrumentov socialne države, ki jih pojmujemo v tem kompletu socialnih transferjev.

Številke, na katere so pripeti socialni transferji v tem trenutku, in številke realnih stroškov delavskih gospodinjstev so se v zadnjih nekaj letih dvignile za 30 %. 30 %. Že polna uskladitev socialnih transferjev te draginje ne bi na noben način lovila, je ne bi. Tako da imamo še nekaj manevrskega prostora, da premislimo, če je res rezanje na revežih tisto, s čimer se želimo v zgodovino zapisati pri sprejemanju tega proračuna. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je to točka, kjer se neko parlamentarno zavezništvo za solidarno prihodnost ne bi smelo umikati in zelo na glas povedati, da niso socialni transferji tisti, ki poganjajo inflacijo, ne glede na to, kaj se producira v izvršni veji oblasti kot argumentacija. Inflacijo poganjajo ekscesni dobički in pohlep, zagotovo pa ne stiske in draginja delavskih gospodinjstev. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Mislim, da je interes, zato odpiram prijave. Izvolite. Najprej

pozdrav! Tako kot na drugih področjih, včeraj in danes smo razpravljali o proračunskih dokumentih, se tudi na področju usklajevanja takih in drugačnih prejemkov in socialnih transferjev kaže ta nekonsistentnost in zmedenost vladnih politik v zadnjem letu dni in pol. Ampak treba se je vprašati, ko govorimo o usklajevanju socialnih transferjev in o teh dveh amandmajih Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, kdo je v Vladi pravzaprav odgovoren za to področje, katera od strank. Za to področje, kot vemo, je odgovorna Levica. In če bi bile besede Levice, ki jih poslušamo včeraj in danes in smo jih poslušali tudi že v preteklosti, verodostojne, potem sta tukaj možni samo dve poti ali se izglasuje nek normalen pristop pri usklajevanju socialnih transferjev in ostalih prejemkov ljudem zaradi visoke inflacije ali pa Levica odide iz koalicije in ministri odstopijo. Druge poti ni, drugače so vaše besede popolnoma neverodostojne in predstava za javnost cenen piar, ki ga tako in tako zganja celotna koalicija, v največji meri največja vladna stranka, ampak ko gre za to področje in za ta vprašanja, je treba pogledati leto dni nazaj oziroma malo manj kot leto dni nazaj, do spomladi letošnjega leta naj vam in vsem nam seže pogled. Da vam obudim spomin. Spomladi letos so se marca

Takrat smo v Slovenski demokratski stranki večkrat javno opozorili vašega ministra Luko Mesca, da so razmere izredne in da terjajo nek dodaten, drugačen pristop pri usklajevanju pokojnin, predvsem pri usklajevanju tistih najnižjih pokojnin. Zakaj? tega, ker se je hrana sicer procentualno podražila za vse enako, ampak verjetno tistemu, ki ima 500 evrov pokojnine ali pa celo 300 evrov pokojnine,

celo norca ste se delali. Povedali smo vam podatek za neke druge razmere, ki niso bile tako kritične leto dni nazaj, ko je bila inflacija 4,9-odstotna, so se pokojnine uskladile za 90 % te inflacije, za 4,2 %. %. Torej, če bi to situacijo primerjal samo v letu dni, bi morali vi letos marca pokojnine uskladiti za 9,3 %, pa ste jih za 5,2 %. To pomeni, če vzamemo eno izmed nižjih pokojnin, 500 evrov, da ste v letu dni povprečnega upokojenca prikrajšali za več kot polovico njegove pokojnine, za 306 evrov tistega, ki ima 500 evrov pokojnine v letu dni,

začasna uskladitev, 8,2 % v januarju, tega ne bo sanirala, tega žal ne bo sanirala. To je ta del. Drugi del. Na drugi strani pa ste lani v istem obdobju, ko ste upokojence prikrajšali za več kot polovico njihove pokojnine na letni ravni,

Lani, tako kot veleva zakon, ste upokojence prikrajšali za bistveno, bistveno večji delež sredstev kot vse ostale, letos pa naj bi bila neka druga skupina ljudi ponovno depriviligirana in sankcionirana. To je popolnoma zmedena politika, tudi nekonsistentna, neustavna, če želite, o čemer je govoril gospod Horvat. Ko govorimo o teh socialnih prejemkih, o čem govorimo? O otroških dodatkih, govorimo o dodatku za nego otroka, o dodatku za veliko družino, o dodatku, ki ga prejmejo starši ob rojstvu otroka, o starševskem dodatku, o štipendijah, o rejninah, o invalidninah in tako naprej.Torej, govorimo o podpori neki družinski politiki, kjer nismo ravno v vrhu po rodnosti, ne v evropskem, ne v svetovnem merilu. Namesto da bi se ta podpora družinski politiki izkazovala poleg drugih področij tudi na tem, da se vsaj blaži posledice te visoke inflacije, ki te kategorije ljudi, ki sem jih prej naštel, najbolj prizadenejo, ste vi prišli z zakonom, kjer ste želeli najprej

Kolegica iz Levice je govorila o 18 milijonih na letni ravni. Veste, kaj pomeni 18 milijonov? Recimo, včeraj smo razpravljali, za kaj vse se namenjajo sredstva proračuna. vaši paravojski, vaši levičarski paravojski, združeni v okrog Glasa ljudstva, je bilo od začetka vaše vlade, od 1. junija do 30. samo po enem segmentu, ne po vseh, kar je teh razpisov kolikor hočete, nakazanih 16 milijonov 99 tisoč evrov. Od 1. junija lani pa do 30. septembra letos 16 milijonov 99 tisoč evrov. Približno milijon na mesec! A za ta segment pa ni problem? Za ta segment pa so sredstva? Pri čemer nekateri od teh, se včeraj pogovarjali, dobivajo sredstva seveda skozi različne mehanizme, od raznih koruptivnih razpisov, kjer ste Paradi ponosa dali 300 tisoč evrov, enemu od teh, ki je kolesaril v času prejšnje vlade, Danes je nov dan, 300 tisoč evrov in tako naprej, še prek ostalih mehanizmov in ostalih sredstev. To je To je problem. Čemu se ta sredstva, ki so sredstva nas vseh, vseh ljudi, ki prispevajo davke, dejansko namenjajo. In zaradi tega dajete nekaterim, ki do teh sredstev po nobenem kriteriju ne bi smeli biti upravičeni, na račun tistih, ki pa so socialno najšibkejši. In tukaj ste lani oziroma letos spomladi ogoljufali vse upokojence, od prvega do zadnjega, pri uskladitvi, zdaj pa se še hvalite, kako boste naredili izjemno uskladitev, rekordno uskladitev v prihodnjem letu, Še enkrat, to podpiramo, vendar je pri redni uskladitvi treba popraviti tisto, kar ste jim vzeli za celotno letošnje leto, glede na to, da ste ob 10,3-odstotni inflaciji opravili samo polovično uskladitev. da ta tako imenovana civilna družba ni podprta s strani ljudi. Pa naj ponovim še enkrat, ljudje v okviru tega, da lahko 1 % dohodnine namenijo tistim organizacijam, ki so na nekem seznamu in jih je nekaj tisoč, za katere menijo, da so pomembne in koristne, med temi ne boste našli, zanimivo, niti enega evra niso namenili v letu 2022 inštitutu Danes je nov dan, niti Paradi ponosa. Kaj vam to pove? Da niti njihovi lastni člani niso prispevali dohodnine za lastne organizacije, so pa na tem seznamu, kjer je šest tisoč 713 upravičencev, ki so vsi skupaj prejeli manj, kot ste vi dali tem nekaj vašim levičarskim provladnim organizacijam, 13 milijonov 326 tisoč evrov. Med njimi pa najdete Društvo za srčno žilne bolezni, Rdeče noske, Slovensko karitas, Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Slovensko društvo Hospic, Slovensko fundacijo za UNICEF, Katoliško cerkev, Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan, Sonček, Europa Donna, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica. Naštel sem prvih nekaj na tem seznamu, vsi ostali navzdol pa seveda so prejemniki nižjega dela sredstev, se pravi, ljudje tem najbolj zaupajo. In če bi že država kaj dajala še dodatno iz proračuna, bi to moral biti kriterij, ta seznam. Ta seznam je kriterij, koga ljudje prepoznavajo kot tako imenovano nevladno civilno družbo in tiste, ki so v tej sferi koristni in pomenijo dodano vrednost

tega seznama. Torej, amandmaja, ki sta predlagana, gresta v smeri, da se nekako ne začnejo dogajati krivice in protiustavno stanje pri posameznih kategorijah upravičencev, da se na nek način tudi da podporo neki bolj aktivni družinski politiki, veselju do življenja in tako naprej. Seveda pričakujemo, da bo poleg tega

da zakon o izvrševanju proračuna predlaga in nosi Ministrstvo za finance, ne stranka Gibanje Svoboda, ne stranka Socialni demokrati in ne stranka Levica. Ministrstvo za finance je prišlo s takim predlogom zakona o izvrševanju proračuna, kot je prišlo, da pa vsi v koaliciji ne mislimo isto, ne kot parlament, ne kot Vlada ali stranke med seboj, je pa itak nekaj, česar v SDS ne razumete. Hvala.

proračuna 2024, 2025 dejal, citiram: »Nisem slišal z eno besedo, kakšne spremembe si pa res potem želimo, če si sploh želimo spremembe. S čim se strinjate, kje so rešitve?« To je očital opoziciji. Danes je zelo enostaven amandma, ki ga bom jaz seveda podprl,

je pohlepna in inflacijo spodbuja in se je veseli. Že včeraj sem navedel in bom še enkrat navedel, v prve pol leta v letu 2023 je ta vlada, Golobova vlada, v primerjavi s prejšnjo, Janševo vlado, iz prve polovice leta 2022 prejela, reci in piši, 127 milijonov evro samo iz trošarin bencina in dizla. 127 milijonov evrov! To je sedemkratnik vsote, o kateri se zdaj pogovarjamo, o teh 18 milijonih evrov. In seveda, ker imam prav, kolega Kordiš zdaj zapušča podij. Zakaj odhajate? Dajte, boste replicirali to. Še enkrat, 127 milijonov evrov je ta vlada zaradi trošarin prejela več v prve pol leta 2023

% cenejša je surova nafta. To je samo ena od rešitev za kolega Krajnca. Druga rešitev. 25,5 milijona evrov namenjate v letu 2024 in dodatnih 25,5 milijona evrov v letu 2025 za solidarno prihodnost, torej za gradnjo najemnih stanovanj. Čisto enostavno, kolega Maljevac, sicer prejšnji ustanovitelj Inštituta 8. marec, ki vas tudi kritizira in danes celo berem, zdaj eno uro nazaj je Nika Kovač objavila: »Poslanci koalicije tlakujejo pot Janezu Janši.«

nesposobni. Še glasovati ne morete za en amandma za 18 milijonov evrov. To je tisočinka odhodkov, da prevedem, en gram od ene kile ali en mililiter od enega litra za naravoslovce, če nas spremljajo, ena tisočinka odhodkovne strani proračuna. Spoštovana Levica, vi lahko zdaj zganjate tu populizem, se bojite vaših strankarskih šefov, ne vem, kdo je strankarski šef, ali je to gospa Asta Vrečko ali je to gospod Gregor Golobič, ne vem, kdo je zdaj ta strankarski šef,

sem bral magnetogram, bil sem v dvorani, ko je omenjal, da bo sam tvegal tudi sankcije strankarskih šefov, da bo on sprejel to 100-odstotno uskladitev, najbrž bo glasoval za naš amandma oziroma amandma Nove Slovenije. In to, kar vi tukaj zganjate, spoštovani kolegi iz Levice, to je čisti populizem, zgolj in čisti populizem.

prihodkov s strani trošarin, torej iz bencina, ki jih plačujejo državljani in državljanke in s tem inflacija raste in raste. Dal sem še eno rešitev, to pomeni, da v naslednjem letu zmanjšate postavko za 18 milijonov evrov iz tako

Prav nasprotno, korporativni pohlep, pohlep kapitala je tisti, ki nam uničuje družbo, ki jo spodnaša in ki proizvaja stiske, v katere padajo delavske družine, v katerih se znajdejo upokojenci na stara leta, v katerih se znajdejo študenti. Davki so instrument socialne države, ravno za omejevanje tega korporativnega pohlepa in vzdrževanje družbene kohezije oziroma, če želite, šele davki so tisti, ki gradijo blaginjo.

kolega Horvat. Mislim, da smo ob tej debati ugotovili, za kaj pravzaprav gre. Oni so pač v čisti predvolilni kampanji. Edini namen tega amandmaja, edini namen kakršne koli skrbi za socialno ogrožene, pač naš namen, naša skrb je iskrena, če želite. Jaz sem iz teh istih ust še leta nazaj poslušal, kako je treba omejevati recimo denarno socialno pomoč, kako je treba delati več na družinski politiki in tam spodbujati ter tiste brezdelneže kaznovati in tako naprej. Tako da, spoštovana slovenska javnost, to je enostavno in preprosto licemerstvo. Gospod Černač je govoril o NVO-jih, ki so škodljivi, pa neka paravojska, to smo poslušali tudi s strani gospoda Janše v preteklosti. Manjkala mi je samo še razprava o migrantih, o tem, kako se še tu nič ne dogaja in da tam dajemo denar in tako naprej. Ta razprava je morda nekoliko razgreta, je pa dejstvo, da pač delujemo v nekih določenih limitah. Jaz mislim, da noben v tem prostoru, v tej dvorani, ko bo ta ZIPRS sprejet, ne bo stoodstotno zadovoljen, mislim pa, da smo lahko zadovoljni vsaj v takšni meri, da so se določene stvari v zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti izboljšale. To je izpostavil tudi Milan v stališču, mislim, da to stališče deli celotna koalicija. Notri so bili neki predlogi, ki jih je Vlada na tak način pripravila, pogovorili smo se še enkrat o koaliciji in smo prišli z določenimi spremembami. Do te točke smo uspeli priti in pač na tej točki bomo sedaj vztrajali. To je popolnoma normalno. Seveda, sedaj imata SDS in tudi Nova Slovenija samo eno nalogo, to je razbijati v prvi vrsti koalicijo. Zato danes poslušamo očitke o tem, kako Levica ni načelna, kako Socialni demokrati niso načelni, kako Gibanje Svoboda ni načelno in tako naprej. Lahko se vsebinsko strinjamo, da bi bilo boljše, da bi bili ti socialni transferji usklajeni 100-odstotno. Imamo dejstvo, da bodo usklajeni 70-odstotno in mislim, da nas lahko večina s tem dejstvom preživi. To, da se vleče za nazaj, kako je bila uskladitev v preteklosti, v prejšnjem letu drugačna in da se nekaj ni uskladilo in tako naprej, je samo iskanje nepotrebnih prepirov. Jaz mislim, da ta vlada in predvsem ta koalicija delamo vse za to, da bi skrbeli predvsem za razvojni potencial, da bi skrbeli predvsem za to, da se zaščiti najranljivejše, in da bi skrbeli tudi za javne finance. Tu se strinjam z Miho, pač javne finance, velik del tega je tudi to, kako se dovajajo prihodki v državni proračun. Davki niso noben sovražnik države, niso niti sovražnik ljudi, če so pravilno razporejeni, če so dobro razporejeni. Prihajajo od tam, kjer je največ, in ostajajo tam, kjer je najmanj. Mislim, da imamo ustrezno rešitev za vse, in to je pravična in solidarna rešitev. Nujno moram nekaj povedati še glede stanovanj, ker zdaj pač gospod Hoivik tako malo omalovaževalno [govori], da se itak nič ne bo zgodilo. Ta vlada in Ministrstvo za solidarno prihodnost sta postavila v bistvu prvič po 30 letih neko strategijo in tudi politike tega, kako sistematično dovajati sredstva za izgradnjo javnih najemnih stanovanj. Kaj je ena od največjih težav, ki jo imajo ljudje, ki so v tem trenutku v naši družbi depriviligirani? To, da morajo plačevati oderuške najemnine, oprostite, tistim, ki imajo v lasti nepremičnine in jih oddajajo. In to je eden od velikih delov, ki v družinskih ali pa posameznikovih proračunih tepe ljudi po žepu. To, da bomo sistematično začeli z izgradnjo javnih najemnih stanovanj, je eden od ključnih ukrepov proti socialni neenakosti, ki se dogaja v naši družbi. Socialni transferji so mreža, varnostna mreža, ki jo moramo ohranjati in bi se morali seveda usklajevati z vsakršno inflacijo. Imamo pa tudi druge ukrepe in ta koalicija tudi te ukrepe izvaja. Tako da je to netenje panike in ne vem kakšnih groznih groznih napovedi popolnoma odveč. Jaz mislim, da tu koalicija ostaja trdna, ostajamo na stališču, da je v prvi vrsti tisto, kar nas skrbi in kar nas zanima, predvsem življenje naših sodržavljank in sodržavljanov in na tem bomo delali. Lahko se pogovarjamo o tem, ali se s kakšnim ukrepom strinjamo ali ne, ali smo kritični do kakšne stvari bolj ali manj, ampak mislim, da je to pač naše delo, naše poslanstvo, da se o tem pogovarjamo in iščemo najboljše rešitve. Te rešitve pa včasih naletijo na neko limito, takšno ali drugačno, in kot koalicija seveda ne delujemo enoumno, delujemo pa dogovorno. S tega vidika mislim, da so te stvari precej jasne. Je pa res, da se v vladah, ki jih je vodila SDS, na tak način verjetno ni pogovarjalo. Hvala lepa. Imate repliko, kolega Sajovic? Izvolite.